Уважаеми колеги, по реда на чл. 47, ал. 5 правя следните процедурни предложения: провеждането на парламентарния контрол по чл. 104 от Правилника да бъдат включени като точки от дневния ред: Решение за избиране на заместник-председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, внесено от „Български възход“, и Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по правни въпроси с вносител Корнелия Нинова от „БСП за България“. Второто процедурно предложение по реда на същия текст от Правилника: парламентарният контрол, предвиден за днес, да бъде отложен за следващата седмица, за което бих предложил във вторник да направим едно извънредно заседание по дневен ред, който ще бъде съобщен, с дневен ред – парламентарен контрол, изслушвания, които са се натрупали по време на седмицата, и евентуално да довършим Правилника, за да не се занимаваме с ефективната работа следващата седмица в сряда. Ще ги подложа на отделни гласувания. На първо място подлагам на гласуване включването на точките за проекти на решения за промяна в състава и ръководството на постоянни комисии. Гласували

Подлагам на гласуване предложението за отлагане на парламентарния контрол за следващата седмица заедно с редовния в петък, но в ден, посочен допълнително за извънредно заседание.

Уважаеми колеги, по низходящ ред на числеността на парламентарните групи всяка парламентарна група в два кръга може да зададе въпрос към присъстващите заместник министър-председатели в рамките на две минути, след което министърът на база постъпилите въпроси кумулативно ще отговаря по три минути на зададен въпрос, след което народните представители, задали въпроса, имат право на реплика, респективно министърът – на дуплика, съответно на зададените въпроси. В хода на процедурата това ще бъде изчистено, този ред е описан и в Правилника. Пристъпваме към въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Моят въпрос е към Вас, господин Пеканов, взимам повод от вчерашното Ви изслушване в Комисията по въпросите на Европейския съюз, където обсъждахме Плана за възстановяване и устойчивост и коментирахме темата, че средствата се предоставят срещу реформи. Тогава Вие ми отговорихте, че в голяма част от мерките, които се обявяват към настоящия момент за кандидатстване, всъщност не можем да си позволим те да бъдат изпълнявани при вече реформирани системи, тоест приети законопроекти. Моят въпрос в тази посока е: защо, господин Пеканов, ние не можем да изпълняваме новото финансиране, което е опредено да бъде срещу реформи при реформирани системи в държавното управление? Мога само да гадая само за някои от причините. Ще ги изкажа, защото може и да не Ви стигне времето, за да кажете всичко. Смятам, че Вие, когато встъпихте като служебен вицепремиер по европейските средства, видяхте и осъзнахте, че има променен план със сключени проекти, които са спорни в него – и от гледна точка на целесъобразност, и от гледна точка на ефективност. Заварихте един план, в който нямаше средства, ние бяхме пропуснали времето, в което да получим аванс от Европейската комисия, а в същото време имахте и недовършени мерки и условия, за да подадете междинното плащане към Европейската комисия. Неподготвени бяхме от гледна точка на законодателство, защото след Решението, което взехме миналата седмица в Народното събрание, реално от 20 закона, които ние трябва да разгледаме тук, за една седмица, са входирани само което означава, че Вие сте наследили на практика невъзможност да подадете нужното законодателство в срок в Народното събрание. Последни сме на редичката по отношение на средства в този план от гледна точка на предоставени аванси и финансиране от Европейската комисия.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

Той бе окончателно приет едва през месец май тази година, отне доста време финализирането му и приемането му заедно с Европейската комисия. В момента е в ход работата по отношение на второто плащане и аз разбирам притесненията, разбирам грижите, но в момента именно се намираме в ключовия момент на изпълнение, когато трябва да се забързат процесите, трябва да наваксаме евентуални изоставания. Въпросът Ви може би, аз ще го перифразирам, той е по отношение на факта дали всички инвестиционни проекти ще се случват едва след като сме приели нужното законодателство, което именно да рамкира всички тези инвестиционни проекти, така че средствата да се използват по възможно най-добрия начин. ако сме поели ангажимент да използваме най-добрите европейски практики, по-добрият вариант е, първо, те да бъдат приети като законови промени и след това всички инвестиционни проекти, които ги касаят да се случват. Такъв пример е големият ресурс, който е заделен по отношение на енергийната ефективност. Разбира се, най-добрият възможен вариант е първо да бъдат направени всички подобрения на текущите закони, това включва например Закона за управление на етажната собственост, който беше одобрен от Министерския съвет преди два дни и съответно ще бъде входиран към Народното събрание, ще се върна и по отношение и на останалите законопроекти. Разбира се, че най-добрият вариант би бил този закон да мине тук, в залата, да бъде приет и едва след това да започне кандидатстването, така че да се вземат предвид при кандидатстването всички тези подобрения, които са направени в Закона за управление на етажната собственост, така че всички тези проекти по енергийна ефективност да се реализират по най-добрия възможен начин. Това би бил най-добрият вариант и аз апелирам към Вас всички тези закони, които касаят Плана за възстановяване и устойчивост, по възможно най-бърз начин да бъдат разглеждани от парламента и да бъде намерен консенсус и решение по тях, най-добрият вариант би бил това. Аз, разбира се, не мога да предусловя колко бързо тези закони ще бъдат приети, ако някои от тях се забавят, ще се наложи действително някои от инвестиционните проекти да започнат преди тези законодателни промени да са направени. Във всички насоки за кандидатстване, във всички дискусии с Европейската комисия, ние ясно сме координирали законовите промени, които така или иначе ще се случват в следващите месеци, в следващите години, така че инвестиционните проекти да отговарят на тези нови изисквания. Това са – продължавам продължавам да давам този например, както по Закона за управление на етажната собственост, така и промени, които ще се случват, например въвеждането на критерий за енергийна бедност, с който ще бъде възможно в следващите години енергийната ефективност също да бъде насочена към тези домакинства, които попадат към този критерий. Всичко това в момента се движи между МРРБ и Министерството на енергетиката, така че всички реформи да са съгласувани с проектите, които ще се случват. Пак казвам, най-добрият вариант е първо реформите да бъдат приети и да бъдат приложени и чак след това да правим инвестиционните проекти, но така зададените етапи и цели на Плана за възстановяване и устойчивост няма да позволят това във всеки един случай. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Пеканов. Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, са готови. Не всички са входирани, защото именно, както беше формулирано и искането на парламента, те ще бъдат входирани, когато са минали всички формални процедури, тоест минало е обществено обсъждане, минало е на Министерски съвет и така нататък, но всички закони, с изключение на промените в Закона за енергетиката, към момента са готови за второто плащане. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Пеканов. Госпожо Николова, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, господин Пеканов, за изчерпателния отговор. За нас и нашата оценка като хора, които години наред сме управлявали европейски средства, и то по ефективен начин, заедно с оценките от страна на Европейската комисия, ще кажа, че имаме криза в европейското финансиране от гледна точка на възможности, които сме пропуснали в последните почти две години. Има една теория на Айнщайн, който е казал, че стойността не винаги е измерима, не всичко, което има стойност, си струва. В тази посока, интерпретирано през призмата на европейското финансиране, стойността по отношение на възможностите, които пропуснахме, ще я виждаме във времето, и то в следващите години, и мисля, че наследството, с което разполагате, не е никак добро. От гледна точка на това дали стойността си струва – имаме проекти, които са с много спорна стойност в тях и моят, може би уточняващ въпрос, който се надявам да развиете в хода на дупликата, е: Вие предвиждате ли коментирате с Европейската комисия включените на тъмно и абсолютно безпринципно проекти, свързани с доставката на батерии и геотермалната енергия в страната?

Благодаря Ви, госпожо Николова. В допълнение на това, което казах, и базирайки се на това, Българският план за възстановяване и устойчивост беше приет едва на 4 май едва преди пет месеца ние всъщност започнахме изпълнението му, тоест след това започнахме изпълнението му. Това беше резултат на преговори в рамките на около 22 месеца – от юли 2020 г. до май тази година. Служебният кабинет е кабинет, който има ограничения във времето си и отчасти в правомощията си. В момента ние се намираме в третия месец, започваме всъщност четвъртия месец на служебния кабинет и най-вероятно, ако гледаме историята на българските служебни кабинети, сме към края на този служебен кабинет. В този смисъл, към момента резки промени по Плана за възстановяване няма, няма механизми, които да се случат в рамките на буквално няколко седмици. Това са дълги преговори, които първо се водят със службите на Европейската комисия, след това се водят с всички отделни главни дирекции, след което евентуални промени трябва да се изговорят и с всички страни членки и това да бъде ратифицирано. В този смисъл към момента не се вижда вариант, в който ние за няколко седмици да правим каквито и да било промени. Всичко това е текущата ситуация, която мога да Ви докладвам. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Пеканов. Преминаваме към въпрос от „Продължаваме Промяната“.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа вицепремиери! Въпросът ми е към Вас, господин Лазаров. След Тристранката, на която не беше прието Вашето предложение за удължаване на Закона за държавния бюджет, Вие заявихте, че всички социални плащания в държавата са подсигурени и могат да бъдат изпълнени през следващата година. Това принципно е така, но тук трябва да се каже, че невнасянето на бюджет на държавата за 2023 г. замразява доходите на хората към размерите тази година и реално правителството се отказва да води политика по доходите през следващата година. Невнасянето на бюджет за следващата година внася риск за финансите на държавата и положението на международните пазари. Въпросът ми е: как ще подсигурим увеличаването на минималната работна заплата, увеличаването на пенсиите от 1 юли догодина без приет закон за държавата, как ще увеличим всички заплати на социалните работници в социалната сфера и всички възнаграждения, свързани с минималната работна заплата, без приет бюджет за 2023 г.? И каква е политиката по доходите на служебното правителство в месеците, в които управлява,

Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Арабаджиев, Вие всъщност не поставихте един въпрос. Това са най-малко пет въпроса. Не знам дали ще успея да се справя в рамките на предвиденото време, но онова, което следва да отбележа, е, Законът за държавния бюджет за съответната година представлява финансово изражение на политиките, които правителството провежда през съответната година. В този контекст служебното правителство няма хоризонт от една година пред себе си, за да може да провежда политики. В общественото пространство имаше поредица от тези – от една страна, че служебното правителство не следва да провежда политики и следва да се концентрира само върху провеждането на изборите, сега основното настояване е за провеждане на политика. Провеждането на политика винаги е съпътствано с осигуряването на съответна парламентарна подкрепа, а правителството е еманация на парламентарното мнозинство. В този смисъл служебното правителство не може и не следва да провежда политики политики с дългосрочен ефект. Що се отнася до внесения Законопроект за удължаване на разпоредби от Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, смея да отбележа, че онова, което се предлага с него, е запазване на достигнатите равнища на всички социални плащания в рамките на следващата година към към края на 2022 г. С други думи, в областта на пенсиите предприетите през годината различни мероприятия за определяне на техния размер ще бъдат гарантирани и ще може да продължи тяхното изплащане и и в 2023 г. до приемането на съответния бюджет, като съответният бюджет за 2023 г. следва да включи политиките, които ще реализира редовното правителство. От друга страна, в рамките на бюджета са предвидени и останалите социалноосигурителни плащания, които се определят всяка година както в Закона за държавния бюджет, така и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Искам категорично да заявя, заявя, че не се допускат и няма да има намаляване на плащания, които са както от държавния бюджет, така и от бюджета на държавното обществено осигуряване през следващата година. За краткия период на действие на служебния кабинет в рамките на своите компетенции правителството е предприело именно действия за подкрепа на най-нуждаещите се. Първата мярка, която беше предприета, е приемане на нормативен акт за определяне на официалната линия на бедност за 2023 г. Този размер е с 22% по-висок, отколкото е размерът на границите на бедността през 2022 г., което показва, че изцяло инфлационните процеси биват покрити. Този размер е основа и за определянето на финансовата подкрепа, която следва да получават 670 хиляди с увреждания по силата на действащ автоматичен механизъм, предвиден в Закона за хората с увреждания. Всички тези 670 хиляди ще получават финансова подкрепа, в зависимост от вида и степента на своето увреждане, с 22% по-високи че времето е изтекло.) Успоредно с това служебното правителство предприе и мярка за увеличаване на обхвата на лицата, които могат да ползват целеви помощи за отопление. Съвсем наскоро бяха приети регламенти, с които този обхват се разширява. Предвиждаме към сега предвидените около 310 хиляди души да се включат още 50 хиляди, така че броят на обхванатите лица да бъде 360 хиляди. Осигурени бяха и допълнителните средства за това. Така че тези две мерки

Господин Арабаджиев, заповядайте за реплика. Господин Вицепремиер, след това ще имате право и на дуплика от две минути. Благодаря за отговора, господин Вицепремиер. Не мога да се съглася с тезата Ви, защото виждаме, че част от служебните министри реално провеждат политика с действията си, а в някоя сфера Вие се оправдавате избирателно, че не можете да провеждате политика, а в други сфери го правите. Моля за консистентност. Но всъщност Вие знаете, че в ежедневието Ви се налага да вземате десетки, ако не и стотици решения, което всяко едно по себе си е провеждане на някаква политика и не можем да избягаме от това. В Конституцията не е разписано, че служебното правителство не може да провежда политики. Обаче въпросът е, когато Вие отказвате да внесете бюджет за 2023 г., Вие връзвате ръцете на Народното събрание, защото там е разписано, че единствените, които могат да внесат бюджет бюджет на държавата, е Министерският съвет. Ние не искаме от Вас да провеждате политики, нека тук да се съгласим, окей, няма да провеждате политики, но поне внесете бюджет за 2023 г. с настоящите политики и ние ще поемем отговорността в Народното събрание да изковем тези политики и тази необходимост и мерки за българските граждани и бизнес, които са необходими именно в тези кризи. Така че отново от трибуната на Народното събрание призовавам Министерският съвет да си свършат работата и да внесат

В рамките на дупликата само ще отговоря, че успоредно с тези мерки бяха предприети и първите действия за стартиране на дейности по Оперативната програма за подкрепа на най-нуждаещите се, като в рамките на това има възможности за подкрепа на хората с топъл обяд и предоставянето на хранителни продукти. За повече от 70 хиляди души сме продължили предоставянето на топъл обяд, така че тези хора имат своята подкрепа. Що се касае до изразеното отношение, все пак искам да отбележа, че България е правова държава и в Конституцията ясно са разписани възможностите на Народното събрание. В крайна сметка, господин Арабаджиев, съгласете се с мен, в момента, съгласно конституционната процедура, след известен период от време въпросът и нещата са в ръцете на Народното събрание, което следва да излъчи редовно правителство и то съответно да внесе бюджет със съответните мерки в рамките на 2023 г. Благодаря. Благодаря, господин Лазаров. Преминаваме към въпрос от „Движение за права и свободи“. Заповядайте, господин Анастасов. Уважаеми господин Председателстващ! Уважаеми вицепремиер Пеканов, въпросът на ДПС е насочен към Вас и е свързан с така необходимите европейски средства, които доста се забавиха за новия планов период, и както и Вие знаете добре, предполагам, че често стигат въпроси до Вас, българските общини и хората, които живеят в тях, имат много спешна нужда от този инвестиционен ресурс, така че да направят живота на гражданите малко по-добър. Въпросът ми, господин Пеканов, е: на какъв етап са оперативните програми от новия програмен период – колко са договорени, колко са в процес на договаряне, знаем, че по някои има отворени мерки? Моля да ни представите една по-обобщена картина и най-вече горе-долу докога виждате пълното функционално заработване на всички програми? Ще си позволя един допълващ въпрос. Предвиждате ли техническа помощ за различните български бенефициенти, така че да могат и по-пълноценно да кандидатстват по хоризонталните програми на Европейския съюз, където ние имаме доста малко опит като държава и определено българските бенефициенти имат нужда от тази техническа помощ? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Анастасов. Заповядайте, господин Пеканов, за отговор.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

започвайки през месец август. Първата програма беше за човешките ресурси, след което за храните, Програма „Образование“, Програма „Транспорт“, Програма „Околна среда“, Програма „Техническа помощ“ и Програмата за иновации и конкурентоспособност. Тези седем програми бяха одобрени в последните два месеца в рамките на служебния кабинет. Това е ресурс от 14 млрд. които ще се влеят в следващите години в българската икономика, към които също ще бъде включено и около 2,5 милиарда национално съфинансиране. По редица от тези оперативни програми вече започват процедурите. Тук искам да отлича Министерството на труда и социалната политика, които бяха първи с одобрението, бяха и първи със стартирането на процедурите. Вече имат и сключени договори. В момента има шест отворени процедури, доколкото съм информиран. Така че по тези програми смятам, че започваме. Ще бъде наваксано евентуалното Другите европейски страни също са на относително подобна фаза. От гледна точка на пандемията, от гледна точка на промени в различните регламенти от последните години, от гледна точка на съсредоточаването върху Плана за възстановяване и устойчивост, смятам, че и другите европейски страни се движат в подобен, леко забавен, но в подобен темп. Преди няколко дни, на 26 октомври, беше изпратена и Програмата за наука и иновации. Това е нова програма, която е изключително важна, за да може да се постига по-добър синхрон в идните години по отношение на средствата, които се инвестират в иновативни компании, в наука в страната ни. Много важна програма. Бяха изчистени всички останали казуси в последния месец и половина, имаше доста техническа работа, която беше свършена от Министерството на иновациите и растежа. В този смисъл ние очакваме буквално до седмица-две, надявам се, тя да бъде одобрена. Остава изпращането на Програмата за регионите. Тя е изключително важна, именно поради големия интерес на общините към нея и тя ще бъде изпратена в рамките на месец ноември. Там също имаше за доизчистване някои казуси и смятам, че изключително отговорна и активна работа беше на МРРБ с Европейската комисия всичко това да се изчисти. Така че, ако е имало забавяния, аз съм уверен, че те ще бъдат наваксани. Започваме изпълнението и тук всички трябва да се съсредоточим това да се случва по най-добрия възможен начин. По отношение на техническата помощ. Знаете, че отделните програми имат хоризонтална техническа помощ и съм съгласен, че може би трябва да активизираме работата на България по отношение на други допълнителни допълнителни възможности за хоризонтална техническа помощ, защото виждам много ясно нужда в администрацията за подобряване на капацитета, за разбиране на новите регулации. Знаете, че в последните две години много нови регламенти бяха приети, които отговарят на новите цели на Европейския съюз, свързани със зеления и дигиталния преход, и по Плана за възстановяване също така. Така че със някои институции имат нужда от помощ, както и бенефициенти, по отношение на укрепване на техния административен капацитет. Надявам се това също да се случи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Пеканов. За реплика – господин Анастасов, заповядайте. Благодаря Ви, вицепремиер Пеканов, доста обстойно отговорихте. Наистина се надяваме останалите програми бързо да заработят. Много се радваме, че социалните все пак са отворени като процедури, защото там нуждата е най-голяма. Ще си позволя да задам още един уточняващ въпрос по важната за всички ни тема и най-важната тема в момента в Европейския съюз – енергетика. Знаем, че новият план REPowerEU е намерил логическото си място в Механизма за възстановяване и устойчивост и доколкото поне на мен ми е известно, и на ДПС е известно от нашите евродепутати в участващите комисии там, Регламентът е пред приемане. Буквално вече текстовете са изчистени и предстои ние пък да си свършим нашата национална работа и да отворим нова глава в Плана за възстановяване и устойчивост, която да е REPowerEU, и там да съсредоточим всички наши усилия в енергетиката, което в известен смисъл ни дава и възможност да наваксаме онова забавяне, което направихме заради батериите в Плана за възстановяване и устойчивост. Въпросът ми е много кратък: кога горе-долу виждате отваряне на Плана за възстановяване и устойчивост на български и редакцията му, така че тази

Благодаря Ви много за конкретния и коректен въпрос. Именно по тази линия се движат дискусиите в Европа в момента. Действително Механизмът REPowerEU ще бъде допълнителният механизъм, с който Европейският съюз се опитва да отговори на доста променената обстановка спрямо първоначалната визия за Механизма за възстановяване и устойчивост преди две години – промените в енергийния сектор, геополитическата ситуация, ценовия натиск. Очакваме в началото на декември той да бъде финализиран като механизъм на европейско ниво, тоест там все още се изчистват някои въпроси, очакваме Съветът да го приеме и да го финализира в следващите два месеца, след което моето очакване, пак казвам, не мога да предпоставя колко бързо ще се взимат решенията в Брюксел, но може би е в началото на следващата година – това да бъде допълнителна възможност, от една страна, за финансиране за страните членки, от друга страна, за допълнения и евентуални изменения

Господин Пеканов, имали сте покана от Синдикалната миньорска федерация за среща с техни представители в град Раднево в началото на ноември, която покана Вие не сте уважили, не сте им и отговорили, доколкото аз имам информация. Темата, по която са искали тези хора да разговарят с Вас, е едно становище, взето от Вас и от служебното правителство, по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост в частта „Енергетика“ и още по-точно там, където е записано, че до 2026 г. трябва да съкратим въглищните си мощности с 40%, което всъщност е некоректна цифра, тъй като това е спрямо 2019 г., която е най слабата откъм производство на електроенергия от въглища, тоест говорим за 50 и повече процента съкращаване на въглищните мощности, което означава съкращаване на работни места и така нататък. И до 2038 г. изцяло да приключим с този вид производство на електроенергия. Всички знаем, че в момента само ТЕЦ 2 произвежда електроенергия почти колкото АЕЦ-а. Всички знаем в каква ситуация се намираме като държава като част от Европейския съюз, като част от Европа и въобще на световната карта какви събития се случват и какво означава една държава да бъде независима откъм електроенергия. Вие сте поемали тези ангажименти, но вчера на колегата ми в Комисията сте отговорили, че не сте поемали ангажименти да се срещнете с тези хора. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че когато някой, независимо под каква форма, е политик – било то в служебно правителство, в редовно правителство, в Народното събрание или на каквото и да е място, когато дава някакви заявки към хората, има ангажимент да ги изпълнява. Позволявам си да използвам времето на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ, за да Ви дам възможност от тази трибуна да отговорите на въпросите на тези хора: какви конкретни мерки предприема служебното правителство в частта премахване на тези текстове от Плана за възстановяване и устойчивост? И ще Ви кажа за Ваша информация, тъй като може би не знам доколко следите дейността на Народното събрание, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ миналата седмица внесохме Проект за решение точно в тази част, в която задължаваме Министерския съвет да отвори Плана и да започне незабавно работа по премахването на тези текстове, свързани с унищожаването на въглищните ни производства.

Тоест, това, че ние ще Ви задължим, не сме сигурни, че Вие ще го спазите. Затова моля Ви от тази трибуна, към тези хора, които не уважихте с Вашето присъствие, да отговорите на въпросите, които те имаха да зададат към Вас. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Михайлова. Господин Пеканов, заповядайте за отговор. Благодаря Ви много. Въпросът е много на място, всъщност той много ясно кореспондира и с предишния въпрос. На първо място да кажа, че ще Ви помоля или ще Ви питам: аз къде съм поел такъв ангажимент, че Планът ще бъде променен в рамките на няколко седмици? Няма такова! Можете да видите всичките ми интервюта и в тази линия винаги съм обяснявал напълно коректно това, което обясних и преди малко. В момента се дискутира на европейско ниво как ще изглеждат регламентите през следващата година. Когато бъдат взети тези решения, тъй като няма такъв прецедент в момента някоя страна, особено такава, която през май месец си е финализирала Плана, да го спре, защото това, което Вие в момента апелирате към нас, е ние да спрем извършването на всички тези важни проекти – чухте енергийна ефективност, образование, социални проекти, реформи. Ние да спрем с всичко това в момента, което тепърва е започнало преди едва няколко месеца, за да предоговаряме… Ние не можем да премахнем текстовете. Ние можем да спрем работата по сегашния план и както Вие казвате, да премахнем… Това е договор между Република България, сключен на 4 май от редовния кабинет и Европейската комисия. Това не е някакъв текст, който ние просто можем да променим, това е договор между две страни. Ние в момента работим да изпълним първите мерки, които са включени в него. Мога да отида, и аз всъщност имам голямо желание да разговарям с хората, но тогава, когато имаме някаква информация, която можем да им кажем. В тази връзка Ви обясних как вървят в момента дискусиите на европейско ниво. Аз не искам да отида и да им кажа нещо празно, нещо, което е лишено от смисъл. Ние ще можем да им кажем нещо ясно тогава, когато вече са разработени тези регламенти, когато имаме възможност и знаем как се движи тази дискусия. Всъщност ние се обадихме и казахме, че в момента нямаме възможност именно защото в момента не можем да им кажем никакъв такъв ангажимент за промени, именно защото трябва да спрем всички тези действия, които в момента се движат и които смятам, че са правилни. От друга страна, аз споделям грижите и притесненията за региона. Миналата година по време на програмирането на Плана за възстановяване и устойчивост имахме много срещи с миньорите, разговаряхме със синдикалните организации, взехме предвид техните мнения в крайна сметка това е текущата ситуация. Предстои да видим следващата седмица и на европейско ниво какви ще са стъпките, които ще се правят, какъв ще бъде Регламентът за REPowerEU и какво вече може да се прави, най-вероятно от редовен кабинет. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Пеканов. Ще има ли реплика, госпожо Михайлова? Заповядайте. Първо, конкретно Вие ще поемете ли ангажимент, че на всяка една среща оттук нататък, както и да ги наричате сроковете – седмици, дни или така

които трябваше да стартират в началото на 2021 г. – януари, и това не се случваше по никакъв начин. Целият фокус се насочи към Плана за възстановяване и устойчивост, който акцентира 12 млрд. статистиките за производството и печалбите на тези дружества Вие знаете какви са, и те за едно тримесечие са около 400 млн. лв. Тоест тук не можем да говорим по начина, че ние ще загубим не знам какви пари, защото ще стопираме една процедура, която ще ни ощети десетилетия напред. Моля Ви, отговорете от тази трибуна: поемате ли ангажимента за две неща: първо, всяка една среща, която оттук нататък провеждате в тази посока, да бъде насочена към изключване изцяло на тези текстове от Плана, които унищожават това производство в България? И второ, ако другата седмица Народното събрание приеме Проекта за решение, който задължава Министерският съвет да изключи тези текстове, Вие този път ще спазите ли Решението на Народното събрание, за разлика от това, че не го спазвате в момента? Защото и в един от предходните отговори казахте, че законите са готови, но без тези за енергетиката – явно по обясними причини. Благодаря. Благодаря, госпожо Михайлова. Господин Пеканов, ако смятате, че отговорът е от общата политика на правителството, защото такива са въпросите в блицконтрола. накратко. Тъй като Вие имплицирате доста неверни неща и според мен грешни твърдения, е трудно да Ви отговоря на тях. Ние спазваме законовите процедури. По отношение на законопроектите, които трябва да се входират тук, пак казвах, те ще бъдат входирани тогава, когато са изминали целия си път. Без Закона за енергетиката всички те ще го изминат в идните седмици. По същия начин действаме и с Плана за възстановяване и устойчивост. В момента има законови процедури, които се движат. Разбира се, че Народното събрание има право да се изказва по тях и ние ще се опитаме да се вслушаме в неговото мнение. Това мога да Ви кажа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Пеканов. Преминаваме към въпросите от колегите от „БСП за България“. Заповядайте, господин Гьоков. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа заместник-министри, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Заместник министър-председател по социалните политики, въпросът ми е във връзка с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. Както Ви е известно, Европейската комисия за първи път предложи тази директива през октомври 2020 г. като част от ангажимента си за по-социална Европа. След продължителни преговори в Европейския парламент и между правителствата на държавите членки през месец юни 2022 г. беше договорен окончателен текст, а на 4 октомври 2022 г. министрите от Европейския съюз я одобриха. Тя изисква държавите членки да въведат процеси, които да гарантират, че тя е адекватна. Директивата обхваща не само минималните заплати, но и колективното договаряне и изисква държавите членки да изготвят национални планове за действие за увеличаване на покритието на работната сила с колективно договаряне, ако то е под 80%. на 10 август тази година от медиите беше оповестена следната информация с ефект на новина: Министерството на труда и социалната политика в рамките на служебното правителство на Гълъб Донев ще предложи минималната работна заплата за следващата година да бъде 770 лв. Това обяви социалният министър Лазар Лазаров на пресконференция за представяне на приоритетите на Министерството в мандата на служебното правителство. В края на октомври плановете на служебното правителство вече са други – да няма повишение на минималната работна заплата. Замразяването на минималната работна заплата става категорично ясно от внесения от това правителство Законопроект за продължаване на действието на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета за Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. В тази връзка възниква един обществено интересен въпрос: какво доведе до този обрат? Разбира се, актуални са и въпросите като: е ли 770 лв. или 710 лв. минимална работна заплата 50% от последната средна заплата за страната? Отразява ли реалността тази минимална работна заплата като покупателна способност на хората, инфлацията, жизненото равнище и други показатели, които трябва да се вземат предвид при определянето Мога да продължа да мотивирам въпросите си, но заради ограничеността на времето преминавам направо към тях: Отразяват ли тези 710 лв. реалността, покупателната способност на хората, инфлацията, жизненото равнище и всички останали показатели, които трябва да се вземат предвид при определяне на минималната работна заплата? Справедливо ли е служебното правителство да остави българските работници и служители да мизерстват във време на криза с минимална работна заплата от предходната година – 710 лв.? Тъй като в България покритието на работната сила с колективното договаряне е значително под 80% – около 28%, стартирахте ли изготвяне на Националния план за действие за увеличаването му? За Ваша информация ще кажа, че БСП категорично е против толкова ниско ниво на минималната работна заплата за 2023 г., след като средната работна заплата е вече над 1700 лв. Ние предлагаме законова промяна, която да Ви задължи да определите нов размер на минималната работна заплата в съответствие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

отговоря, но категорично ще кажа: Министерството на труда и лично аз никога не съм давал размер на минималната работна заплата, включително в рамките на същата тази пресконференция. Основният въпрос беше как би изглеждала минималната работна заплата, ако е 50% от средната работна заплата. Този размер е при отчитане на 50% на средна работна заплата за 2021 г. Що касае Директивата, искам да отбележа следното нещо: в Директивата за адекватните минимални заплати никъде няма императивно задължение минималната работна заплата да бъде 50% от средната работна заплата. В Директивата има нещо друго. Директивата призовава държавите – членки на Европейския съюз, да определят механизми, по които да се определя минималната работна заплата и начинът за нейното актуализиране. Тогава, когато се оценява ефективността на тези механизми, те препоръчват тези референтни стойности, а именно минималната работна заплата да е 50% от средната работна заплата и не по-малко от 60% от медианната работна заплата. Но това са ориентири, а не императивни задължения за държавите членки. В самия въпрос, който зададохте, се съдържа и отговорът на въпроса Ви: определянето на размер на минимална работна заплата представлява политика, защото минималната работна заплата е един от основните параметри както в икономическата, така и в социалната сфера. От тази гледна точка служебното правителство не може да определи размер на тази минимална работна заплата. В продължение на процедурите по Директивата тя е обнародвана в „Държавен вестник“ на Европейския съюз на 17 октомври 2022 г. Предвиден е 2-годишен период, в който всяка една държава членка следва да намери своя отговор на това как как се определя минималната работна заплата и един от основните инструменти за това наистина е колективното трудово договоряне. Предстои сформирането на работна група, която да включва всички заинтересовани страни, онова, което е най-важно, е да се отбележи, че това са ангажименти на редовното правителство, което следва да определи заедно със социалните партньори българския отговор по отношение определянето на механизмите за определянето на минималната работна заплата и нейното актуализиране. Благодаря.

Заместник министър-председател по социалните политики, сега аз цитирах медиите. А това какво сте казали Вие, не знам – в публичното пространство излезе точно това, че служебното правителство ще предложи минимална работна заплата 770 лв. Дали е така, няма значение. Вие се хванахте за Директивата да обяснявате колко е отдалечена във времето – 2 години, всички в тази зала знаят за нея, пък и българското общество доста научи за нея. пак казвам, е обществено интересно минималната работна заплата да се определя по някакъв механизъм. Въпросът ми и цитирането на Директивата беше дотолкова, доколкото да разберете, че служебното правителство е в конфликт с изискванията на тази

Отразяват ли тези 710 лв. реалността, покупателната способност на хората, инфлацията, жизненото равнище и другите показатели, които трябва да се вземат предвид при определяне на минималната работна заплата? Справедливо ли е служебното правителство да остави българските работници и служители да мизерстват във времена на криза с минимална работна заплата от предходната година – 710 лв.? Това са въпросите, на които трябва да бъде даден отговор. Иначе Директивата ни е ясна – ще въртим, ще сучем, ще се опитваме да я заобикаляме, накрая ще трябва да се съобразим с нея сигурно по не най-адекватния начин в началото, но поне ще правим такива опити за заобикалянето ѝ. Аз Ви казах при задаването на въпроса, сега също ще Ви кажа: от от БСП сме категорично против такова ниско ниво на минималната работна заплата за 2023 г. След като средната заплата вече скочи над 1700 лв. и искам да Ви кажа, че няма кой да Ви остави така със старата минимална работна заплата. Ние сме направили от нас каквото зависи, предлагали сме законова промяна, която да Ви задължи да определите нов размер на минималната работна заплата в съответствие с Директивата. Като чувам посланията тук на различните парламентарни групи, има съгласие по този въпрос,

Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Искам само да отбележа, че през тази година минималната работна заплата беше увеличена и този размер е от април 2022 г. Още веднъж искам да апелирам към разбиране и на Конституцията, която казва, че в момента формирането на редовен кабинет води до създаването на възможност за реализирането на политика през следващата година. Не е възможно служебният кабинет да определи основен икономически и социален параметър. Разбира се, ние ще обсъдим предложението, което сте направили за изменение със Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, но следва да отбележа, че в този проект не се отчита едно основно съответствие, върху което Вие настоявахте и подчертахте за Директивата, а именно механизмите за определяне да бъдат резултат

„Демократична България“ – Йордан Иванов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери, дами и господа, колеги народни представители! И групата на ГЕРБ, и групата на ДПС зададоха важните въпроси за готовността, господин Пеканов, за усвояване на евросредства, за парите по Плана за възстановяване и устойчивост. Никой обаче не зададе фундаменталния въпрос за оползотворяването на европарите, а не тяхното просто усвояване. Символен пример за това в хода на годините назад са стадиони със седящи места няколко хиляди души, често пъти повече от населението на общината, често пъти закупувани машини в частни предприятия, които прашлясват и до ден днешен и държавата не се вълнува от продукта, който се извежда на пазара, господин Пеканов. Сигурно това е и нещо, което се случи в последните пет години, а именно държавата целенасочено да финансира разходи за заплати в името на това изкуствено да пълни фиска, щото по този начин да намали безработицата, от една страна, а от друга страна, да не плаща на безработните. не е задължително лошо, но често пъти вреди на свободния пазар, изкривява важни процеси в държавата. Символ на това е и нещо друго, а именно фактът, че Северозападът има най-високо усвояване на еврофондове на глава от населението, но това не влече задължително след себе си високо качество на живот, дами и господа. Затова, господин Пеканов, конкретният въпрос, който задаваме ние от „Демократична България“, е: какви конкретни мерки се предприемат в посока оползотворяване, а не просто усвояване на едни европари? Какви конкретни мерки се предприемат не просто в наливане на пари в частни бизнеси и често пъти спорно дали те са близки до властта, а в посока създаване на конкурентен бизнес? Какви конкретни мерки се предприемат в посока оползотворяване, а не усвояване на европарите? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Пандов. Заповядайте, господин Лазаров, за отговор. Уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря много за зададения въпрос. Смятам, че новите регламенти, отчасти най-вече Механизмът за възстановяване и устойчивост, по нов начин задават посоката на използване на тези европейски средства, а именно не само да се построи нещо, а ясно да се измери как то е допринесло за подобряване на даден критерий. Тук можем да даваме много примери. Всъщност именно затова договарянето, както на новите програми, така и на Плана за възстановяване и устойчивост отне много повече време. Защото има ясни критерии, които не са само количествено построяване на нещо, изграждане на инфраструктура, а и други критерии, с които да се измерва след това как това е подобрило примерно средата на живот, зеленият преход, дигитализацията на фирмите, иновациите – ясно измерими критерии, и едва след това да се получават средствата. Затова смятам, че е правилният подход, от една страна, за по-практично и прагматично използване на тези средства. От друга страна, знаете, че бяха направени критики през годините към България по отношение темата за върховенството на закона.

През изминалата година, докато програмирахме Плана за възстановяване и устойчивост, беше ясно казано от службите на Европейската комисия – за следващия програмен период, включително за Плана за възстановяване и устойчивост, както и за оперативните програми, това вече не бива да е факт. Има ясно зададен план това да се измерва, да не се позволява повече директно възлагане там, където то не е нужно, да се ограничат случаите на кандидатстване по различни проекти и процедури, където има само един кандидат, което реално ограничава конкуренцията и ни води към това да не се използват по най-добрия и конкурентен Това се прилага в рамките на различните най-основни цели по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост. Всъщност една такава цел беше именно приемането от Министерския съвет на промени в Закона за обществените поръчки. Тези промени бяха изготвени в последните месеци и бяха приети, мисля, че на предпоследното предпоследното заседание на Министерския съвет. Именно това са стъпките, които да подобрят законовата среда, така че всички тези средства, които минават през обществени поръчки, да се използват много по-конкурентно и много по-правилно в идните години. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Пеканов. Господин Иванов, реплика?

благодаря за отговора. Становището на „Демократична България“ е, че върховенството на закона и реформата на Закона за обществените поръчки имат пряка връзка с ефективността при усвояването на европари, тоест тяхното оползотворяване. Тук искам да фокусирам вниманието Ви, господин Вицепремиер, върху факта, че ако може в едно изречение да дефинираме проблема с усвояването на европарите в последното десетилетие, то се крие в това, че има незаинтересованост на държавата по отношение на продукта, който се извежда на пазара, пълна незаинтересованост от това какви работни места създава това, идеята как тя се маркетира, какви продажби ще се реализират. Тоест процесът по усвояването на европарите беше фокусиран върху отчетност, а не върху ефективност, върху точката и запетаята, а не върху резултатите, които се извеждат на пазара и би било правилно да се положи методично усилие в посока на това да съблюдаваме повече ефективността и резултатите, които се извеждат от гледна точка на пазарните реалности, а не просто отчетността, разбира се, без да подминаваме въпроса за върховенството на правилата. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Желаете ли дуплика, господин Пеканов? Не. Преминаваме към въпроса от „Български възход“. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери, дами и господа народни представители! Прави впечатление, че в Плана за възстановяване и устойчивост отсъстват каквито и да е било мерки, насочени към спортния сектор, дори на 310 страници отсъства думите спорт и спортни активности. Планът за възстановяване и устойчивост беше създаден с цел социално и икономически да се възстановим от тежката пандемия, а как по-добре бихме могли да се възстановим от тази тежка пандемия, ако ние не стимулираме този важен социален сектор – спортния сектор. В тази връзка бих добавила не само спортния сектор, а също така и туристическия сектор, а там отсъстват каквито и да е било мерки или възможности. Моят въпрос към Вас е: какви са причините тези два сектора и по-специално – без да ме обвините в пристрастност, спортният сектор да не бъде заложен в Плана за възстановяване и разбира се, ако е възможно, все още в този План за възстановяване и устойчивост да се намерят възможности тези недостатъци да бъдат отстранени? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Дашева. Заповядайте за отговор, господин Пеканов.

но има възможности във всички хоризонтални програми и различни спортни съоръжения всъщност да се финансират през Плана за възстановяване и устойчивост. Ще дам един пример, който буквално в идните седмици ще бъде отворен. Ние сме във връзка с Министерството на спорта по тази тема. По отношение на енергийната ефективност на нежилищни сгради има заделен доста сериозен ресурс, който ще може да се използва от общините за техните спортни съоръжения. Говорили сме и с министъра на спорта. Това в общи линии е доста голям ресурс, който ще им помогне отчасти да подобрят своята инфраструктура и да изпълнят обаче целите на Плана, които, пак казвам, са съсредоточени върху зеления преход и дигиталния преход. Съгласен съм, че може би би било редно да бъде отделен по голям фокус върху спорта, но това не се е случило. Това е ситуацията в момента. Както казах, трудно могат да се случват промени, освен ако въпреки промените те не изпълняват целите, които са зададени. В този смисъл ето това е един проект, който сме намерили, по който в момента различни спортни съоръжения ще могат да кандидатстват и да се възползват. Смятам, че ще има и други инвестиционни проекти, в които секторът спорт всъщност ще може да бъде подпомогнат

Благодаря, господин Вицепремиер. Съгласна съм, че може би в „Eнергийна ефективност“ спортният сектор ще може да се възползва, но моят въпрос е: какво бихме направили за човешкия капитал, тъй като здравето е мъдрост, ние някак си тази мъдрост я забравяме?! Иска ми се да разбера кой всъщност не си е свършил работата – сигурно не сте Вие, а вероятно тогавашните министри на младежта и спорта и на туризма, по-скоро на младежта и спорта ме интересува. Все пак приканвам, ако е възможно, да се намерят мерки, възможности човешкият капитал да бъде съхранен, тъй като ние тотално се обездвижваме. Последното изследване показва, че само 4% от българите спортуват активно, а 61% въобще не спортуват. Знаете ли какво означава това?! Говорим за демографска криза – ето я демографската криза, свързана с така наречената хиподинамия. Наистина, моля Ви, намерете възможности тези пропуски да бъдат коригирани. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Дашева. Няма да има дуплика. С това изчерпахме първия кръг въпроси. Преминаваме към втория кръг въпроси. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще има ли втори въпрос?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

Както знаем вече, във връзка и с първия въпрос на господин Арабаджиев, служебното правителство не планира да внесе проекти на закон за бюджета. Това, което искам да посоча, е в сферата на осигуряването на медицински дейности на населението, лекарствени продукти и помощни средства и именно в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В своето слово за откриването на сесията на Народното събрание президентът посочи, че имаме неотложни въпроси, които следва да бъдат решени и че служебното правителство е готово да внесе Проектобюджета, за да осигури именно на българските граждани съответните социални политики. Невнасянето на бюджет в срок, специално бюджетът на Националната здравноосигурителна каса по смисъла на чл. 29, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване посочва, че Здравната каса прилага размерите на разходите, които се прилагат през текущата година в текущия бюджет. Само че какво се получава? Тази година, когато се прие Законът за бюджет на Здравната каса, той се прие, знаете, по-късно от стандартното, ние предвидихме от 1 май увеличение на цените на клиничните пътеки, което средномесечно беше значително по-високо, отколкото разпределено на 12 месеца, по простата причина, че Законът започна да се прилага от месец Ако не се приеме нов Закон за бюджета на Здравната каса, има реална опасност за дейност декември, която се заплаща през януари, както и за следващите януари, февруари, в които, знаем, болниците имат най-високи разходи за консумативи, те да не получат съответното постигнато досега увеличение на цените на клиничните пътеки, а месечните им стойности да бъдат намалени. Това, което аз мога да кажа от опита ми, е, че миналата година, когато служебното правителство определи за месец януари стойностите на лечебните заведения за болнична помощ, това имаше меко казано отрицателни, да не кажа, катастрофални последици, с които те натрупаха едни задължения, които месеци наред след това трябваше да изчистват. Тази година има абсолютно същия риск при неприемане на нов Закон за бюджета на НЗОК. Другото, което е – не само болничните лечебни заведения, а и денталните дейности. Предвидени са нови дентални дейности за дете, за възрастни, които пак бяха остойностени с увеличението от месец май нататък, което означава, че при прилагане на стария бюджет в рамката за 12 месеца от януари може да има намаление на плащанията за дентални дейности за деца и за възрастни. Всички знаем състоянието на денталното здраве на българите. Същият проблем има и в лекарствените продукти. Същият проблем има и с помощните средства, за които знаем, че Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса посочва, че до 30 юни те се заплащат към размерите, определени към 31 декември 2019 г., тоест не може да има никаква политика, а вече знаем, че стойността на тези помощни средства и медицински изделия се повиши. Моят въпрос е: как ще се гарантира след месец декември тази година запазване на възнагражденията на болниците, денталните лекари и достъпа до лекарствени продукти и помощни средства без нов бюджет на Националната здравноосигурителна каса и няма да се повтори това, което се случи през януари миналата година? Благодаря. Благодаря, господин Летифов. Заповядайте, господин Лазаров, за отговор. Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Благодаря за въпроса. Въпросът е съществен и е част от обсъжданията за удължаване на разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Основното Основното намерение на този проект на закон е именно гарантиране на всичко, което е плащано и осигурено през 2022 г., да не получи

продължаване на действието на бюджета на Здравната каса, този въпрос по някакъв начин ще бъде адресиран. Но пак казвам, от отговора Ви аз не разбрах, а Вие казахте, че ще бъдат гарантирани. Тук ще дам един елементарен пример. След като средствата са били разпределени миналата година за по-малък срок, ако Здравната каса запази тези нива на възнаграждение от 1 януари по силата на Разпоредбата на този закон, това означава, че тя ще започне да разходва повече месечно, отколкото е предвидено за действието на този закон за следващата година като цяло, тоест тук ще има едно противоречие евентуално, ако това, което казвате, се приеме в Закона за временното действие. Другото, което не отговорихте. Да, ще се гарантират тези нива евентуално, аз не съм убеден в това, но какво става със стойностите, които трябва да бъдат повишени, за лекарствени продукти, за медицински изделия и за помощни средства, а при тях запазването от миналата година няма да е решение? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Няма да има дуплика. От ДПС втори въпрос. Халил Летифов, заповядайте. Благодаря, господин Председател! Уважаеми колеги, уважаеми господа вицепремиери! Имам един много съществен въпрос, който искам да задам към целия кабинет, и предполагам, че ще ми отговори господин Лазаров, който е ресорен вицепремиер по социалната политика. Въпросът ми е конкретно свързан с енергийните компенсации. Каква е политиката на кабинета за енергийните компенсации, особено на уязвимите групи в българското общество? Каква е политиката за справяне с енергийната бедност? И още по-конкретния ми въпрос към Вас е: каква е политиката на правителството за справянето с кризата в осигуряването на дървата за огрев? Спомняме си, че кабинетът в началото на годината – мисля, че беше на 15 февруари, обяви гръмко, че ще има дърва по 45 лв. кубика за населението, но днес нито има дърва за населението, нито тяхната цена е по 45 лв. Това е един изключително сериозен въпрос, който все още не е решен, а ние сме в зимния сезон. Въпросът ми е съвсем кратък и точен, но много важен: какво прави кабинетът, за да осигурим българското население и особено уязвимите групи с дърва за огрев, с енергоносители, и то на достъпна цена? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Летифов. Заповядайте, господин Лазаров, за отговор. Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Летифов, благодаря за въпроса. Разбира се, въпросът е изключително важен, той е многоаспектен. В предходните отговори на въпроси споделихме какво сме направили в подкрепа на подкрепа на най-уязвимите във връзка с осигуряването на възможности за отопление през този отоплителен сезон. На първо място, това е приетата вече и върви кампания за подкрепа на лицата за целеви помощи за отопление. За първи път размерът на помощите за отопление е изключително висок, съобразен е с действащите процеси в страната и около 310 000 души ще могат да се възползват. Приключи вече подаването на заявления по тази програма. В момента тези, които са подали своите заявления до крайния срок, а той беше до 30 октомври, ще могат да бъдат подкрепени. Успоредно с това в момента върви една допълнителна мярка, която вече отбелязахме, за около 50 хиляди души и до края на 14 ноември лицата ще могат да подават заявления, за да ползват тази подкрепа. По отношение на осигуряването на дърва за огрев. С Министерството на земеделието, Министерството на труда и Агенцията за социално подпомагане сключихме споразумение, в което е предвидено оказването на подкрепа от страна на държавните горски целеви помощи за отопление, за да могат те да получават такава помощ и в рамките на преференциални цени. Що се отнася до така наречената енергийна бедност вече беше отбелязано, че до края на тази година следва да направим тази дефиниция, но онова, което повтаряме непрекъснато, е, че енергийната бедност не е категория от системата на социалното подпомагане. Енергийната бедност, не е категория и проблем, който се решава със социални помощи. Беше отбелязано, че освен подкрепа, следва да бъдат предприети и действия за повишаване на енергийната ефективност и разбира се, на други дейности, които са свързани с достъп до енергия, достъп до енергийни ресурси, така че да може да се отговори на този въпрос. Имаме кратък отговор на въпроса. Има споразумение между Министерството на труда, Министерството на земеделието и Агенцията за социално подпомагане за осигуряване на дърва за огрев. лицата имат и алтернатива дотолкова, доколкото цените на електрическата енергия за бита не са на регулиран пазар. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Лазаров. За реплика – господин Летифов, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Благодаря, господин Вицепремиер, за отговора. Вярвам във Вашите усилия, но ние ще следим тази тема, тя е изключително важна. Благодаря за труда, който сте положили, но резултат от това е, че все още голяма част от населението, а разбирайте, че повече от половината се отопляват с дърва. Ние ще настояваме това, което обявихте, че те ще се снабдяват на преференциални цени, да е реалност. Защо все още дървата, които са на стойност 45 лв. за кубик, е само едно добро пожелание, а това не е реалност и остава проблем. 50% от българските граждани, особено в малките населени места, нямат достъп до енергоносител, разбирайте дърва за огрев, нито на тази цена, която е обявена, нито въобще до дървата. Затова вярвам в

Председател, господин Пеканов! В началото на седмицата всички парламентарни групи, включително и ВЪЗРАЖДАНЕ, получихме работен вариант на анализа на БНБ по отношение влизането на България в еврозоната. Като съпредседател на Координационния съвет за въвеждане на еврото искрено се надявам Вие заедно с финансовия министър, и най-вече Вие, да не цензурирате анализа, който е убийствен. В няколко изречения просто ще кажа какво казва анализът за готовността и последиците от влизането на България в еврозоната, и впоследствие ще Ви попитам конкретен въпрос. Първо, в Анализа много ясно и точно се казва нещо, което включително и Вие от тази трибуна преди една седмица излъгахте, че България ще има равен глас с всички други държави. Няма такова нещо. 0,6% и не винаги ще имаме право на глас. И този глас ще е евентуално 0,6%. Валутният борд. БНБ ясно и точно казва това, което абсолютно всеки един икономист знае, Валутният борд е гарант за бюджетна дисциплина. Валутният борд ограничава инфлацията – е следващият извод на БНБ. На БНБ – официален документ, който е предоставен на всички партии, затова моля да се запознаете и Вие и да не го цензурирате най-вече, след което БНБ в работния си доклад, който е изпратен до всички партии в парламента, казва: „Българската икономика не е готова за влизане в еврозоната.“ Петдесета страница, за да не влизам в детайли. Ако искате, мога да ги прочета. Следващо, БНБ констатира: „Ще бъдат намалени банковите резерви десет пъти, което е голяма предпоставка за нова инфлация.“ Следващият извод: „БНБ ще бъде задължена да компенсира други държави при евентуални фалити на банки в тези държави.“ Няма нужда да коментирам цифрите и милиардите, които ще трябва ние да внесем при такъв вариант. Следващ извод: „Лихвите на търговските банки няма да паднат.“ Това е една от големите лъжи, които и Вие, и всички други радетели за еврозоната разпространяват, и БНБ го обосновават много ясно и точно, че няма държава, влязла в еврозоната, в която да има падане на лихвите. Нещо повече, в момента равнищата на лихвите в България са

господин Пеканов, искам да Ви попитам: докога Вие лично като член, и по-скоро съпредседател на Координационния съвет, ще продължавате да криете анализа, който сте длъжен да сте направили преди много месеци, и кога конкретно ще го предоставите, както БНБ изпрати в началото – по-скоро в края на миналата седмица, в петък, в пет часа го получихме, Вие кога конкретно ще дадете анализа, който вярвам, че ще направите, макар и орязан според мен? Благодаря. Благодаря, господин Ганев. Господин Пеканов, заповядайте.

Там има 37 експерти в тази работна група. Всеки от тях има даден принос към този документ. Това не е съгласуван документ, това не е завършена версия. Вие искахте да го имате. Доколкото разбирам, колегите от БНБ са Ви го изпратили. В този смисъл няма никаква цензура. В този смисъл няма никаква цензура на нищо. Вие разполагате с всички факти и имате възможност да спекулирате от сутрин до вечер с тях. Това е Ваше право. Както знаете, аз вчера Ви изпратих ей този документ (показва). Вие уважавате българската наука, надявам се.

Това са уважавани български икономисти. Някои от тях са от БНБ, има и от Министерството на финансите, има професори. Изпратих Ви тази. Това е независим анализ… (Реплика

Тишина в залата! Преди да дам думата на господин Ганев, колеги, задава се въпрос, след това се изчаква отговорът,

„Кога ще предоставите доклада на БНБ?“, касае общата политика на правителството, каквито въпроси се задават в рамките на блицконтрола? Не съм Ви направил такава забележка при поставянето на въпроса. Просто апелирам, като се задава въпрос, след това да не се влиза в дискусия от място. Заповядайте за репликата, слушаме Ви. Господин Пеканов, изключително вълнуващо е да наречете мними икономисти от Вашингтон Нобелови лауреати по икономика. Много е вълнуващо вечният докторант в българските университети да дава квалификация на хора с Нобелова награда. (Ръкопляскания от ВЪЗРАЖДАНЕ.) Много е вълнуващо това нещо! Благодаря Ви.

това че Вие плюете върху тях и обяснявате: „Някакви 18 човека.“ Някакви! Анализатори, хора, които са експертният капацитет на БНБ. И те ли са мними икономисти, както Нобеловите лауреати от Вашингтон? И те ли са такива? Разбирам Ви, че избягвате важния отговор, който не давате: до кога ще криете анализа на повереното Ви министерство? Кога ще го предоставите, защото Вие за пореден път го криете? Криете го! И трябва да го дадете. Пак казвам, длъжен сте да го дадете. Ние сме депутати, ако бъркате. Ако може да се криете от миньорите в Раднево, от нас нямате право да се криете по закон и по Конституция. Затова, много Ви моля да се въздържате от квалификации „мними икономисти“, било то и служители в БНБ. Служители в БНБ! Няма да коментирам това, което казахте, за тези мними икономисти от Вашингтон, затова бъдете така добър да си изпълните задължението, за което взимате държавна заплата, да дадете, а да не криете доклада, който е изготвен. Не знам, може би и тях ще квалифицирате като „мними икономисти“, за които отговаряте, и да го предоставите на българския парламент. Благодаря, господин Ганев. Заповядайте за дуплика, господин Пеканов. Нека да минем точка по точка, за да се разяснят малко нещата. На първо място само да кажа, никога не бих обидил господин Джоузеф Стиглиц. Всъщност ние сме се виждали много пъти. Той не живее във Вашингтон. Той живее в Ню Йорк, в Колумбия юнивърсити, да, и се познаваме с него. Аз

АТАНАС ПЕКАНОВ: …трябва да се правят конкретни действия. Ако искахме да се откажем от еврото, миналата седмица имаше възможност за това. Парламентът реши. Ние спазваме това, което парламентът е решил.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа

списъка за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. Това е изключително важен въпрос, който обсъждаме вече повече от година. Несвършването работата на работната група, надявам се, че поне вече е сформирана, води до това, че ние не можем да обновим списъка, води до това, че не можем и да увеличим средствата по този списък. Защото съвсем логично е със списък, който датира още от 70-те години, не можем да увеличаваме средствата, за да финансираме помощни средства, половината от които вече са абсолютно излишни и трябва да отпаднат, а на тяхно място трябва да дойдат нови. Разбирате, че увеличаването на бюджета за този списък наистина е от голямо значение, за да може да се увеличат и парите за него. него. С ясното съзнание, че това е по-скоро в ресора на Министерството на здравеопазването, работната група трябваше да се състави между двете министерства, така че може ли да ни кажете:

Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Госпожо Белобрадова, всъщност аз не бягам от въпросите. Проблемът е времето. Имам проблем с краткия с краткия отговор, затова отговорих така. Но що касае техническите помощни средства и медицинските изделия за хората с увреждания, естествено, това е един от най-важните въпроси, които са на вниманието на правителството, с оглед на това, че те подкрепят хората с увреждания в рамките на тяхното ежедневие. Именно поради тази причина Министерството на труда и социалната политика нееднократно през годините алармираше, че то не е компетентно по отношение на конкретните медицински изделия от гледна точка на това, че няма функционална, но най-вече професионална компетентност да определи какви медицински изделия да има в този списък, как те решават конкретния дефицит на лицето с увреждания и как му помагат. Благодарение на предприетата реформа от началото на второто полугодие на тази година тази дейност вече е в системата на здравеопазването, за което, разбира се, изказвам адмирации на всички, които работят там, защото само по този начин можем да дадем адекватни медицински изделия, които да подкрепят хората с увреждания. Успоредно с това само да отбележа, че преминаването на тези медицински изделия към системата на Националната здравноосигурителна каса оказа един позитивен ефект върху хората от гледна точка на по-различна и опростена процедура, така че те да могат да получат по-бързо своето техническо помощно средство или медицинско изделие. обаче са големи предизвикателства за системата на Националната здравноосигурителна каса и затова в самото начало тя започна работа с медицинските изделия, които бяха включени в списъка към онзи момент при преминаването им от системата на Агенцията за социално подпомагане към Националната здравноосигурителна каса. Разбира се, изключително важно е в рамките на съвременните развити технологии да се предоставят предоставят медицински изделия, които да подкрепят по-добре дефицитите на хората с увреждания. От тази гледна точка е създадена работна група. Вече е издадена заповед за нейното

на дефицитите на хората с увреждания, така че това ще бъде дейността на работната група. Предстои да стартира и тя ще излезе със съответните решения. Искам само да отбележа, че Министерството на труда и социалната политика в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост има проект за предоставяне на високотехнологични медицински изделия за хора с увреждания. В рамките на това ние ще подкрепим хората с увреждания, като в момента вече е изготвен Проект на методика за оценка на увреждането, така че предстои нейното обсъждане със заинтересованите страни, за да може да стартира този проект. По отношение на Проект „Родители в заетост“ вече беше отбелязано – Министерството на труда и социалната политика отговаря за две оперативни програми. И двете оперативни програми бяха първите,

родители, за многодетни семейства и за семейства с малки деца, които да покриват своите професионални задължения и успоредно с това да се окаже подкрепа за децата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Лазаров. Заповядайте, госпожо Белобрадова. Министър Лазаров, а къде са хората с увреждания в контекста на работната група, защото всъщност това беше най-важното, за което двете комисии в предходното Народно събрание се събраха и разбраха, че непременно работната група по изменение на списъка трябва да включва не само национално признатите организации, а и неправителствените организации, които защитават правата на хората с увреждания и самите хора с увреждания, които са потребители на тези

създадена е работна група и в нея са включени и представители на организации на хора с увреждания, както и лица, които работят в тази област, свързана с протезирането. след приключване работата на работната група, какъвто и да е резултатът от нея, министърът на здравеопазването е длъжен по закон да внесе този проект на акт в Националния съвет за хората с увреждания, за да може да получи съответно обсъждане и от национално представените организации. Освен тях има и разбира се, обществено съгласуване, в което могат да се включат всички хора с увреждания и други организации, но аз съм убеден, че понеже въпросът е изключително преди да се пристъпи към тези действия по приемането на съответен нормативен акт, ще бъде направена и широка обществена дискусия в различни формати, така че да се чуят всички мнения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Лазаров. Има ли въпрос от „Български възход“?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

В тази връзка, господин Пеканов, какъв е статусът на разработване на законопроекти за предоставяне на данни от измерванията на консумираната електрическа енергия от крайните ползватели, включващи бит, домакинства, бизнес, които са пряко свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, за който Вие отговаряте? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Самандов. Господин Пеканов, заповядайте за отговор. Благодаря Ви много, господин Самандов. Много добър въпрос. Това всъщност е много важно подобрение, което трябва да се случи в следващите години. Това е доста технически въпрос, ако си спомням правилно и ако правилно мога да го изкажа, става въпрос за системите за smart metering и net metering и как всички те да се входират в българското законодателство, както и да се прилагат. Не мога сега директно да Ви отговоря, но ще направим проверка и ще Ви кажем. Знаете, че всички отделни законопроекти се пишат в отделните министерства. Мисля, че има зададени етапи именно по този казус, за който Вие питате, както по отношение на сегашните промени, които трябва да се направят в Закона за енергетиката, така и в бъдещите. Така че мога да Ви отговоря допълнително на този въпрос. Той е от доста техническо естество. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Пеканов. Заповядайте за реплика, господин Самандов.

Уважаеми господин Пеканов, благодаря за отговора. Просто искам да Ви обърна внимание, че в контекста на бушуващата енергийна криза и призива както от Европейската комисия, така и от Плана REPowerEU за спасяване на електрическа енергия това е особено важно. Тъй като това е под Вашата опека, ще Ви помоля да забързате процеса на това нещо. Доколкото знам, само на Западна България електромерите електромерите са над два милиона и подмяната им или настройването им, за да дават данни на всеки един от нас, както си следим мегабайтите на телефоните,

Избира Явор Руменов Божанков за член на Комисията по конституционни въпроси. Това е Проект на решение, внесен от Корнелия Нинова, за промени в състава на Комисията по конституционни въпроси. Има ли изказвания?

Изчетох го преди малко. Прочетох го, попитах има ли за изказване? Тогава колегите започнаха да попълват залата. Не бях обявил процедура по гласуване. Може би стана недоразумение, ако имам вина, моля да ме извинете. Затова подлагам на гласуване Решение за освобождаване на Смиляна Нитова-Кръстева като член на Комисията по конституционни въпроси и избор на Явор Руменов Божанков за член на същата комисия. Гласували

Проект на решение за освобождаване на Явор Руменов Божанков като член и заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Избираме Мая Йорданова Димитрова за заместник-председател на Комисията по правни въпроси и избор на Смиляна Николова Нитова-Кръстева за член на Комисията по правни въпроси. Моля, гласувайте.

Пристъпваме към гласуване на Решение за избиране на Гален Симеонов Монев за заместник-председател на Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Моля, режим на гласуване.

На заседание, проведено на 2 ноември 2022 г., Комисията по отбрана разгледа посочения проект. Проектът и мотивите към него бяха представени от министъра на отбраната господин Димитър Стоянов, който отбеляза, че предложеният за приемане проект за инвестиционен разход

за придобиване на нов тип боен самолет. Основната задача на Плана е да създаде условия за реализация на втория етап на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет за нуждите на въоръжените сили на Осъществяването на този етап ще осигури постигането на следните цели: - окомплектоване с авиационна техника и въоръжение на една авиационна ескадрила многоцелеви изтребители (16 самолета F 16 Block 70); завършване на процеса по изграждане на пълни способности за обслужване и експлоатация на авиационната техника, оборудването, въоръжението и наземните системи, придобивани в рамките на първи и втори етап от Проект „Придобиване на нов тип боен самолет“; повишаване на способностите за охрана на въздушното пространство и за осигуряване на въздушния суверенитет на Република България в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО повишаване на способностите за провеждане на противовъздушни операции; - изпълнение на съюзните изисквания по приетите Цели за способности и разширяване на приноса на българската страна към колективната отбрана на Алианса; разширяване на спектъра от способности на изтребителната авиация, включително способности за нанасяне на прецизни удари по наземни и морски цели и способности за разузнаване от въздуха денем и нощем във всякакви метеорологични условия; прекратяване на зависимостта от страни извън НАТО и Европейския съюз по отношение на поддръжката и използването на изтребителната авиация. С доизграждането на една ескадрила многоцелеви изтребители F-16 Block 70 ще се създадат условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост и за разширяване на приноса на българската страна към колективната отбрана на Алианса. От военно-техническа гледна точка придобиваните самолети в рамките на втория етап на Проекта „Придобиване на нов тип боен самолет“ – F-16 Block 70, следва да са в конфигурация, идентична на самолетите, придобивани през първия етап на Проекта. В Актуализирания план се посочва, че предвид финансовите възможности на Република България реализацията на Проекта за придобиване на 16 самолета следва да се извърши на два етапа, като вторият етап да стартира след приключване на доставките по първия етап, които съобразно сключените договори с правителството на Съединените американски щати се очаква да приключат през 2025 г. По-ранното стартиране на дейностите по реализацията на втория етап на Проекта е продиктувано от: - промяната в геополитическата среда за сигурност в Европа; необходимостта от запазване на конфигурацията на вторите осем самолета съобразно първите осем; това е породено от капацитета за производство на компанията-производител на тази конфигурация на самолета, предлаганите от доставчиците агрегати и оборудване и възможните изменения в конфигурацията на самолета в резултат на използване на нови технологии, които биха довели до оскъпяване и затруднения в последващата поддръжка; - реалните срокове за доставка на самолетите се различават от прогнозните такива, предвидени в Актуализирания план за инвестиционен разход. Проекта за Международен договор BU-D-SAD, предложен от американска страна, доставката на вторите осем броя F-16 Block 70 е предвидено да се извърши през 2027 г. Договорите по Програмата FMS по своята същност представляват международни публични договори на ниво правителства и с оглед на характера на придобиваното оборудване, на основание чл. 149, ал. 1, т. 6, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, е законосъобразно доставката да се осъществи с договор между правителствата на двете държави. В резултат на сключените през 2019 г. договори по Програмата за чуждестранни военни продажби (FMS) за придобиване на самолети F-16 Block 70

Участие в обсъждането от Комисията по отбрана взеха заместник-председателите Георги Георгиев и Николай Дренчев и членовете Атанас Зафиров и Ивелин Първанов. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 12 гласа „за“ 2 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа! „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Проект на решение за приемане на инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ – втори етап, № 48-202-03-1, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2022 г. На редовно заседание, проведено на 3 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения проект на решение. На заседанието присъстваха Димитър Стоянов – служебен министър на отбраната, и Людмила Петкова – служебен заместник-министър на финансите. Проектът на решение и мотивите към него бяха представени от господин Стоянов. Основната задача на Проекта за инвестиционен разход е да създаде условия за реализация на втория етап на Плана за придобиване на нов боен самолет за нуждите на въоръжените сили на Република България. За изграждането на една ескадрила многоцелеви изтребители ще се създадат условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост и за разширяване на приноса на българската страна към колективната отбрана на Алианса.“ Военно-техническата гледна точка мисля да я прескоча, тъй като беше изяснена. Общата сума по трите проекта на международни договори е прогнозна, като предвид естеството на договорите по Програмата за чуждестранни военни продажби FMS в случай на необходимост промяната на стойността на всеки един договор ще се извършва по реда на Закона за международните договори на Впоследствие на 2 септември 2022 г. от американската страна е получен преработен Проект на международен договор BU-P-AAH Restated, от който е видно, че средствата за финансиране на договора ще бъдат изцяло осигурени от правителството на САЩ. При тези условия средствата, необходими за реализацията на Проекта за инвестиционен разход за заплащане по

Освен посочените по-горе финансови средства за цялостната реализация на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет са необходими и други допълнителни разходи за: - заплащане на данък върху добавената стойност, мита и други; - заплащане на транспортни разходи. Размерът на средствата за заплащане на тези съпътстващи разходи ще бъде известен на по-късен етап след уточняване на количествата и вида на придобиваните средства за наземно обслужване, резервни части както и периодите за тяхната доставка. В резултат на сключените през 2019 г. договори по Програмата за чуждестранни военни продажби (FMS) за придобиване на самолети F-16 Block 70 и извършените плащания по тях на Република България е предоставена възможност за разсрочено плащане при сключване на нови договори по Програмата FMS. В тази връзка е предвидено разсрочено плащане по договора за придобиване на допълнителни осем самолета F-16 Block 70, боеприпаси, наземно оборудване и обучение на личен състав и по договора за придобиване на многофункционална система за разпределение на информация – съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване на обща стойност 1 296 412 185,00 щатски долара, което да се извърши за период от 10 години. Вторият етап на Проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ се предвижда да бъде финансиран със средства от държавния бюджет на Република България. За тази цел през съответните години разходите за отбрана следва да бъдат на нива, позволяващи осигуряването на необходимия финансов ресурс, включващ както посочените средства по договорите, така и необходимите разходи за данък добавена стойност, мита и транспортни разходи. След проведеното обсъждане на Проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 14 народни представители, 3 „против“ и 1 „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме Проекта на решение

Няма. Колеги, пристъпваме към дебати по темата за изказвания. Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, колега Министър, колеги! За голямо съжаление, ще трябва да повторя на практика изказването си от юли 2019 г., тъй като, за голямо съжаление, ако извадите протокола от заседанието от 19 юли, ще видите, че всички предупреждения, които направих, констатации от така наречения договор между България и Пентагона се осъществиха. В смисъл че не се осъществи нищо от този договор към момента. Днес има някакво съвпадение – обсъждаме хартиената бюлетина и хартиените самолети, които още не са дошли и не се знае кога ще дойдат, така че това е много интересно съвпадение в дневния ред. Първо, и в предния договор, и в неговото продължение – втори етап, има нещо страшно от гледна точка на Бюджетната комисия. Цените са прогнозни. В договорите пише черно на бяло, че американската страна може да повиши цената без уведомление с 10% – това прави 230 млн. лв., а над 10%, без да се каже колко – може да са 100%, може 1000%, с уведомление до българското правителство. Същото касае и цената на резервните части, цената на услугите. Още при предния договор и сега стана ясно, че никъде в предложението на доставчика не пише колко ще струват резервните части, колко ще струват услугите по самолета. Тоест тук може да става дума не за 2 милиарда и 300 милиона и още 2,5 млрд. лв., а може да става дума за много милиарди, тъй като доставчикът иска да му подпишем втори път празен чек, и то при положение че доставчикът не изпълни задължението си – бих казал, най-безотговорно, даже най-нагло взе 2 млрд. и 300 млн. лв. и не достави самолетите на българските ВВС. На трето място, и в първия договор, и сега в неговото продължение – втори етап, няма никакви гаранции за качеството на самолетите, за качеството на обслужването, за качеството на резервните части! Никакви гаранции няма, ако се случи нещо с доставките на самолетите – нито един цент няма да бъде за сметка на доставчика! Нищо че самолетите са чисто нови или оръжието е дошло в България, всяка стотинка, всеки цент, който ще се изразходва по евентуалните ремонти и отстраняване на технически проблеми, ще бъде за сметка на българската страна! На четвърто място, споменахме – също остава в сила и при втория етап това, че няма никакви неустойки! Всички срокове в договора за доставка на F-16 Block 70 са условни! Там пише, че доставчикът на еди-коя си дата, в еди-кое си тримесечие на годината започва да доставя самолети или резервни части след това. Има и срок, че при възникване на технически проблем или необходимост от резервни части до 6 месеца срок доставчикът може да удовлетвори искането на българската страна! Възниква въпросът: какво става, ако доставчикът, каквато е реалността, не достави самолетите или съответните резервни части? Ами нищо не става! Българската страна е подписала 2019 г. и сега ни се предлага договор, в който доставчикът може да си пие кафето до 3035 г. може би! Той няма никакви ангажименти към сроковете! Там няма компенсации нито един цент, нито един долар, нито един пробит долар няма, ако доставчикът не осъществи съответните доставки! И той, разбира се, не ги осъществява, след като няма такива задължения. На шесто място, доставчикът „Локхийд Мартин“ и съответно Пентагонът нямат никаква отговорност при технически аварии, катастрофи и не дай си боже, загуба на наши летци или на обслужващ персонал!

милиарда, 100 милиарда? Не пише. „6.1. Правителството на Съединените щати не обезпечава и не предоставя гаранции за което и да е от изделията, продадени по силата на настоящото споразумение, освен предвиденото в подточка 6.1.1., което касае

Най-страшното от цялата тази работа, уважаеми колеги, е – тук отлично знае служебният министър, който е експерт в тази сфера, че поради геополитическите промени в последните години се получава така, че всъщност нашите МиГ-ове и Су, нашата военна авиация приключва през 2023 г.! Това означава, че не доставяйки самолетите по първия етап от договора, нашите партньори от НАТО – Съединените ликвидират българската авиация, тъй като, като няма нови самолети и са приземени старите – МиГ и Су, всъщност над небето на България ще летят само гарвани – нищо друго! Няма да има български самолети, а може би идеята е да летят чужди самолети – възможен е и такъв вариант, които да охраняват нашата граница! Така че от тази гледна точка рисковете за националната сигурност на България и за българския бюджет са огромни! Въобще не може да ни радва това, че, видите ли, американската страна сега ни предлага на разсрочено плащане хартиите, вторите чертежи – 8. Представяте ли си каква наглост? Първият етап не е завършен, не е доставен нито един самолет, не е завършен нито един самолет! Между другото, както казах и в Бюджетната комисия, си направих труда – както винаги, изчел съм няколкостотин страници публикации само в американски издания за „Локхийд за производството на F-35, за F-16 и там е абсолютно видно, че до края на тази година няма да полети и първият самолет, както се предвиждаше! Най-вероятно, но не е сигурно, това ще стане в началото на 2023 г. – първият екземпляр. И много се учудвам на изказванията на посланика на България в Съединените щати – как той отишъл във фирмата „Локхийд Мартин“, как пипнал българския самолет, който вече започнали да го произвеждат! Какъв ще е този самолет? Подводница се прави две години, те произвеждат – по три самолета е предвидено месечно, 36 самолета F-16 годишно! По 140 – 150 самолета произвежда „Локхийд Мартин“ F-35! Как пък българският самолет от пет страни са започнали да го правят? Това ще е самолет, който ще се произвежда 100 години – много интересно какво ще е това производство! И какво предлагаме? Българската социалистическа партия няма да подкрепи хартиената бюлетина за F-16, ще подкрепи други хартиени бюлетини. Но хартиени самолети в условията, когато имаме нужда от средства в българския бюджет за социални, за икономически програми в тези тежки условия, ние няма да подкрепим! Откъде накъде българските данъкоплатци ще превеждаме на нередовен, недостоен доставчик „Локхийд Мартин“, платени от българския народ самолети за 2 млрд. и 300 млн. лв. – ще му пълним касите, докато той се наслаждава на недоставка на самолетите?! Ама извинете, „Локхийд Мартин“ миналата година има приходи от 65 млрд. и 400 млн. долара – това е най-голямата военна корпорация в света! Точно ли бедна България трябва да стимулира и да превежда на доставчик, който не си е изпълнил задълженията? Между другото, оправданията с COVID-19 са абсурдни.

и недостигът на персонал – не са могли да си решат проблемите с работната сила. Никакъв COVID-19! Уважаеми колеги, същата компания произвежда годишно над 130 самолета F-35 в Тексас! Как така, COVID-19 важи само за F-16 ли, а не за F-35? Това са смешни извинения. Или че не достигат чипове за компютрите на F-16, но има предостатъчно чипове за самолетите F-35? Това противоречи на здравия разум и няма как да бъде вярно. Така че никакви оправдания не могат да бъдат приети. Българският народ преведе 2 млрд. и 300 млн. лв. изцяло, 100-процентово – не получава самолетите, не знае кога ще си получи стоката – самолетите, рискува си националната сигурност и българските ВВС! Какви могат да бъдат решенията? Първо решение. В Бюджетната комисия споменах и се учудвам, че българските правителства не реагират. Ама извинете, към момента летят от старите модели F-16 около три хиляди самолета! Какво пречи на виновния доставчик да вземе всички мерки, подчертавам, до последната стотинка за тяхна сметка – те са нарушители на закона, ние сме изряден платец, да осигурят, да платят, да подготвят български летци, които да летят с F-16 предния модел, докато евентуално се достави новият? Второто решение, уважаеми колеги, е свързано с елементарните принципи на международното търговско право когато доставчикът не изпълнява поръчката, не дава гаранции, не носи никакви отговорности, парите обратно в бюджета на България – 2 млрд. и 300 млн. лв. с лихвите. В Европейския съюз има други производители, които произвеждат самолети от същия клас, със същите качества и тези самолети летят вече в други страни от Европейския съюз, за разлика от България. Така че няма да подкрепим по финансови причини,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Министър! Господин Гечев, слушахме с колегите много добре Вашето изказване и да Ви кажа – не ми миришеше на хартиена бюлетина, не ми миришеше и на хартиени самолети, „БСП за България“.) Защото използвахте абсолютно същата риторика, господин Гечев. Никога, когато една страна си поръчва самолети, те не чакат някъде на склад, няма склад за самолети. Самолетите се поръчват – да, те са на чертежи, но всъщност Block 70 е възможно най-модерната авионика, която съществува на този пазар, и част от компонентите на F-16 в момента се използват и в F-35. Казахте, че част от самолетите за Вас са чужди – надявам се, имате друго предложение. Тоест Вие имате друго предложение какво да използва Българската армия. Ние сме се докарали дотам след 30 години Военновъздушните сили, и не само Военновъздушните сили, Българската армия да са в състоянието си, в което бяха през 1989 г. да няма нови самолети, да няма почти никаква модернизация на армията. Ние имаме задължение не само към обществото и сигурността на страната, ние имаме задължение към хората, които са в Българската армия, да осигурим тези самолети. Те дори са под минимума, който е нужен за нормалното функциониране на Военновъздушните сили. И въобще не трябва дори да има особен дебат тук на тази тема. И когато говорите за чужди самолети, че натовските F-16 са ни чужди, надявам се

защото Вие нямате никакъв аргумент. F-16 много добре знам какви самолети са и въобще не връщайте към 1989 г., когато имахме 350 бойни самолета, 250 изтребителя и така нататък. Но сега са други времена! В Европейския съюз се произвеждат други самолети, не е задължително да бъдат F-16. В Унгария, Чехия, Франция, Великобритания, Италия освен F-16 има и други бойни самолети. Само че тези бойни самолети, да, в Чехия и в Унгария летят.

Така че не можах да разбера Вашият въпрос в какво се състои. Няма ги F-16, не са доставени, нарушен е договорът. Българската страна е длъжна да търси отговорност от доставчика! американски щати са основен партньор на България в НАТО, но ако така ще се отнасят с България, ако някои български политици ще позволяват по такъв начин да бъде унижавана България, да бъде разтакавана България, да се поставя под риск националната ни сигурност, благодаря Ви за такова сътрудничество. Има други страни – членки на Европейския съюз, и на НАТО, които произвеждат достатъчно качествени самолети. И оттук нататък трябва да си вземем поука когато се преговаря с доставчика, българският интерес да бъде защитен черно на бяло. Подписването на втория етап означава, че ние стимулираме нарушаването на договори, където се е подписала българската държава, с всички произтичащи от с всички произтичащи от това финансови и други страшни последици за българската национална сигурност. Ние, уважаеми колеги, тук се заклехме съвсем скоро, че ще защитаваме българските национални интереси. Много ми е интересно сега, като гласуваме, кой какви интереси ще защити – дали ще защити интересите на най-голямата военнопромишлена корпорация, която не изпълнява договора си с Република България, или ще защити националния български интерес?! И това скоро ще се види на таблото. Благодаря Ви. Благодаря, господин Гечев. За процедура – господин Гаджев. „Придобиване на нов тип боен самолет“ – втори етап. Проекторешението има две изречения: „Приема Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ – втори етап, съгласно приложението“ и кога е прието Решението. Тук не става въпрос за никакви договори, никакви клаузи и така нататък. Така че, господин Председател, предното изказване въобще не беше по темата. То по принцип е лишено във времето и пространството от логика, но Ви моля следващите народни представители, които се изказват, да се изказват по Проекта на решение така, както е внесен от Министерския съвет, защото при евентуално негово приемане, чак тогава може да се стигне до приемането, подписването и разглеждането на ратификационен договор в Народното събрание. В момента не гледаме договори и всякакви изказвания за договори, клаузи за договори и така нататък са лишени от смисъл.